Dame i gospodo narodni poslanici, ja ću u okviru ove moje diskusije govoriti uglavnom o dva zakona.Prvi, o Predlogu zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica. Odmah da kažem da država mora da štiti prava onih koji su za nju krvarili, a ne da štiti interese i prava onih koji je pljačkaju i kradu.Slučaj kradu.Slučaj ratnih veterana koji mesecima kampuju u parku ispred Narodne skupštine između najznačajnijih državnih institucija je bez presedana.

Znam da ih je primio i predsednik Republike, ali da su oni i posle toga nastavili svoju misiju, što znači da razgovorom sa predsednikom nisu bili zadovoljni. Moram u ovom kontekstu da iznesem i jednu tipično srpsku boljku,

koja je nosilac, između ostalog, i najvećih međunarodnih tj. francuskih odlikovanja, ali koja je pred kraj života u Beogradu čistila javne VC-e, kako bi se prehranila, tužno i ružno, složićemo se.Dugo se u ovoj zemlji za NATO bombardovanje govorilo da je to kampanja, akcija, intervencija, vazdušni udari,

Tek smo kasnije počeli da obeležavamo 24. mart kao dan zločinačkog NATO bombardovanja.O pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, govorio je general Božidar Delić, govoriće kasnije i moje kolege, a ja ću nešto reći o jednom drugom Predlogu zakona, a to je Predlog zakona o igrana na sreću.Minuli sreću.Minuli Zakon o igrama na sreću, donet je u jedno drugo vreme, 2011. godine, ali sa istim ciljem, da se zakonom reguliše pravo građana na kocku. Država je od tada doterivala svoju zlatnu koku više puta. Sada pak predlaže njeno generalno glancanje. Država nećkala, uvodila igre na sreću, ukidala ih i tako u krug, dok se broj automata i kladionica drastično povećavao. Na ovom primeru mnogo manji problem je sam zakon i igre i sreća su kategorije koje zalaze u svet iracionalnog i varljivog, mnogovekovna čak večna težnja čovekova je da olakša svoj tegobni život, da bude radosniji, bezbrižniji, da bude bolji.Međutim, često ne uspeva u tome. Čovek zato traži oslonce da prevaziđe sebe, da bude neko drugi. Sreća ne postoji za sve ljude na ovom svetu podjednako.Da li se za sreću treba boriti ili sreću treba igrati

Ovaj zakon ne daje odgovor na to pitanje. Bespomoćan čovek često prepušta kocki svoju sudbinu. Čovek je homoludens, a igra je deo nas, ali ako izgubimo kontrolu, bezazlena zabava i maloletnika i starijih i bogatih i siromašnih postaće kockanje.Igre na sreću pripadaju posebnoj realnosti koju pritiskaju nagon i iracionalno. Igrač na sreću prihvata iskušenja privida koja su nadmoćnija od neproživljene svakodnevnice. One gotovo podučavaju kako je živeti u svetu nadanja. Očekivanje kod igara na sreću ima dramsku vrednost. Od bezazlene zabave igre na sreću poprimile su karakter hazarda i pretvorile su se u razdražljivo uzbuđenje. Ponekad se osim imovine izgubi i sloboda, neki igrači na sreću igraju upravo zbog dramske suštine očekivanja, a ne samo zbog materijalne koristi.Strast igranja u periodu stagnacije i nestabilnosti, pretvorila se u želju za koristoljubljem dok se loptica u bubnju okreće, vlada nestrpljivo priželjkivanje i opsesija, i izbavljenja iz jada svakodnevnice života.Igre

One se ne odriču nade, čak ni onda kada se zna da je ona varka.U korenu svega je želja da se nešto promeni, dostigne brzo i lako, da se promeni status i život.

je da je danas kockanje legalizovano u ogromnom broju zemalja, i da država tu neizostavno pronalazi svoj interes, ali on ne bi smeo biti samo je legalizovala kocku 1993. godine. Nemačka, od 2008. godine zabranila sve oblike kockanja na internetu.

i smatra se teškim krivičnim delom.Spektar igara na sreću, u odnosu na koje može da razvije zavisnost, praktično je beskonačan. Najčešće su masovne igre na sreću, loto, bingo, instant lutrija, tombola, klađenje u sportskim kladionicama na rezultat u kazinima, rulet, karte, kocka, poker, jamb, slot aparati, poker aparati, internet kockanje, trke konja, pasa itd.Zavisnost od kockanja polako poprima zabrinjavajuće razmere, odmah do zavisnosti od alkohola i droge.Zavisnost od kocke nije samo gubitak novca i vremena već bolest koja utiče na sve sfere života osobe, ometa rad, šteti porodici, uzrokuje finansijske probleme, dovodi do psihičkih smetnji i čak i do gubitka života.Istraživanja iz oblasti igara na sreću pokazala su da mnogi koje se kockaju imaju i druge probleme u ponašanju. Faktori rizika koji utiču na razvijanje zavisnosti doprinose problematičnom ponašanju mladih, bežanje iz škole, nasilje, delikvencija, korišćenje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.Veća dostupnost kockarnica i kladionica nekritički je odnos prema kockanju kao društvenoj pojavi, raširenost igara na sreću u medijima kao nagradne igre u reklamne svrhe, sve to pomaže onima kojima

Voljna aktivnost je ozbiljno narušena. On nema realne ciljeve, a još manje volje i energije i snage za neki drugačiji ishod.Zašto ishod.Zašto sve ovo navodim? Cenim da su socijalne posledice izuzetno teške, da se tiču i porodice i prijatelja, da su problemi kriminalni, socijalni, pravni, finansijski sa psihofarmako i socioterapijskim modalitetima.Hvala. Uvažena predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, gospodo ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, naravno da ću podržati sve ove zakone koji su na dnevnom redu, a pošto su moje kolege, uvaženi narodni poslanici i koleginice narodne poslanice, govorili o Zakonu o pravima boraca, zatim o invalidima i civilnim invalidima rata, moja malenkost će nekoliko rečenica reći o tome sa jednog drugog aspekta, sa aspekta patriotizma.Prvi put se donosi zakon za celu Republiku Srbiju koji uređuje oblast boračko invalidske zaštite i zaštite invalida rata. Zakonom se pravima i zaštitom afirmiše trajna vrednost borbe za odbranu naše zemlje, za nezavisnost i suverenitet i teritorijalni integritet i ustavni poredak zemlje,

koje se po rečima velikog Cicerona duboko ukorenjuje u čoveku. To je svetinja čovečije duše, to je ljubav prema otadžbini ili kako bi rekli, to je patriotizam.To je najbolje izrazio rimski filozof i književnik veliki Seneka koji je rekao, citiram: „Ne volim ja svoju otadžbinu zato što je ona lepa, zato što je bogata i zato što je napredna, nego zato što je ona moja“. Završen citat.Uvaženi narodni poslanici, dame i gospodo,

Alpima.Patriotizam je najlepši ukras čovečije duše. To je najlepša vrlina građanina kojom čovek nastoji da unapredi dobro i kulturu svoje otadžbine i ako ustreba uvek položi život svoj za nju.

koji je bio u tamnici njegovi učenici nagovarali da pobegne iz tamnice, on im je odgovorio, citiram: „Ostajem u tamnici jer zakonima moje otadžbine koje je dužan svako da poštuje, hoću da se pokorim“.Završen citat.Dame i gospodo narodni poslanici, najlepši primer požrtvovanosti za otadžbinu pokazao nam je kralj Petar oslobodilac kada je za vreme prodiranja austrijske vojske u Srbiju došao među svoje vojnike pošto je saznao da su neki nezadovoljni zbog odstupanja i velikog umora rekao im je, citiram: “Verujem da ste umorni i posle tolikih ratova, ali znajte da danas kao nikada do sada otadžbina potrebuje vašu pomoć. Saosećam da ste željni svojih milijih i dragih i zato ja, vaš kralj, razrešavam vas zakletve meni date, a da ću ja sa svoja dva sina ovde poginuti braneći rodnu grudu i da će neprijatelj ući u našu otadžbinu samo preko naših mrtvih telesa.“ Završen citat.Ove su reči munjevitom brzinom delovale na dušu vojnika, oduševljeno su pozdravili kralja i na prvu zapovest pošli su na juriš, pobediše neprijatelja i očistiše od Austrijanaca celu Srbiju do Drine i Save.Uvaženi narodni poslanici, naši politički protivnici iz Demokratske stranke u raznim agregatnim stanjima nisu imali patriotska osećanja za vreme zločinačke NATO agresije na našu otadžbinu 1999. godine.Lider Demokratske stranke doktor Zoran Đinđić sklonio se u Nemačku. Iz hotela „Adlon“ u Berlinu nagovarao je da se bombarduje naša zemlja.On je 3. maja 1999. godine, dao izjavu uredniku stranih vesti, izraelskog lista "Haaretz" Adaru Primoru, kada je rekao. Citiram: "Najlogičnija stvar za NATO je da nastavi rat koji je veoma efikasan. Uništili su infrastrukturu u Srbiji i za deset dana, do dve nedelje biće veoma teško živeti bez gasa, bez struje, bez mostova komunikacija. Milošević neće moći da vodi više rato od deset dana do dve nedelje". Završen citat.Evo, uvažene dame i gospodo, da vidite na jednoj strani patriote, a na drugoj strani one koji su stali na stranu neprijatelja. NJegov kolega, Srđan Popović, advokat, bio je potpisnik jednog dokumenta iz 1993. godine, kojom se tražilo bombardovanje Srbije uz Margaret Tačer, Mirka Kovača, Zbignjeva Bžežinskog i drugih. On je tada nazvao Srbiju "anus mundi"- šupak sveta, a Srbe ono što se nalazi u anusu, tj. u šupku.Ovi pljuvatori iz filma "Vladalac", svakodnevno satanizuju predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, državu Srbiju i sve ono što se u Srbiji radilo za vreme vlasti Aleksandra Vučića. Tako su satanizovali "Beograd na vodi". Da li je tako dame i gospodo i uvaženi građani Republike Srbije? Tako su satanizovali oživljavanje "Železare Smederevo". Čak je naš politički protivnik, Zoran Živković, predlagao da se zatvori "Železara Smederevo" i radnici pošalju kući, to je izjavio na "N1" CIA, kako se sećate.Nadalje, satanizovali su rehabilitaciju RTB BOR, "Er Srbiju", koja je danas prvak u regionu, otvaranje tvornica, setite se onog ljotićevca, Boška Obradovića koji je zaustavljao otvaranje tvornica, satanizovali su izgradnju auto-puteva, državnih puteva, lokalnih puteva, 987 kilometara puteva za tri godine, satanizovali su izgradnju 370 škola, bolnica, otvaranje Narodnog muzeja u Beogradu i Muzeja primenjene umetnosti.Malo je vremena da nabrajam dalje, ali dovoljno je ovo da vidite kako pojedinci iz Saveza za Srbiju satanizuju sve satanizuju sve ono što je napredno u Srbiji.Među tim koji satanizuju bio je i David Filip, književnik kako se predstavlja on.

„Kosovo nije Srbija niti će ikada biti“, završen citat.Ovako ne bi govorili ni najveći neprijatelji ni oni iz UČK. Izvrgavao je i izvređao je, izvrgavao ruglu dobitnika Nobelove nagrade Petra Hankea, samo zbog toga što je u toku agresije zločinačke NATO alijanse bio na strani Srbije, na pravoj strani, i zato što je bio na sahrani Slobodana Miloševića.Dana 6. godine izjavio je David Filip, citiram: Hankeov moralni lik je nula“, završen citat, zato što se suprotstavio NATO bombardovanju. I nije samo Hanke, kako on kaže, jedini Nobelovac koji je bio na našoj strani 1999. godine, bilo je još četvorica, a to su Žoze Samarago, Portugalac, Aleksandar Solženjicin, Rus, Dario Fio, Italijan i Harold Pinter, Englez.Inače, Englez.Inače, David Filip je izjavio da je Dan obeležavanja pobede nad fašizmom u Nišu sa generalom Vladimirom Lazarevićem na čelu, zloupotreba toga dana itd. Dakle, evo uvaženi narodni poslanici da vidite o kakvim se to ljudima radi.Kada je u pitanju on i ovaj iz filma, jedan od autora, Slaviša Lekić, da vam kažem da su obojica, evo apel 88 intelektualaca iz regiona koji krive zvanični Beograd za krizu u Crnoj Gori. Evo, među 88, da vidite o kakvim se neprijateljima Srbije radi, a ja ću pročitati samo nekoliko imena. Među njima Latinka Perović, razbijač Srbije i Jugoslavije. Drugi potpisnik je Stepan Mesić, koji je izjavio, citiram: „Ja sam svoj zadatak u predsedništvu SFRJ izvršio. Jugoslavije više nema“, završen citat. Milan Kučav, da ne govorim o njemu. Samo nekoliko Azem Vlasi, Šerbo Rastaoder, istoričar iz Crne Gore, jedan od najvećih anti-Srba na ovim prostorima. Milivoje Bešlin, istoričar, Nikola Samardžić. Šta reći o tome? Sonja Biserko, David Filip o kojem sam govorio, pisac, Svetislav Basara, pisac, Nataša Mičić, poslanica u Skupštini Srbije, Čedomir Jovanović, narodni poslanik i predsednik LDP, Nenad Čanak, narodni poslanik, predsednik LSV, Bojan Kostreš i mnogi drugi, a među njima i ovaj nazovi novinar Dinko Gruhonjić, Tomislav Marković, nakarada od novinara, Slaviša Lekić, evo ga, vidite, autora filma koji se našao.Možete sad poštovani građani videti o kojima se ljudima radi, da sve ono što je srpsko njima je strano.Gordana Suša, a ko bi drugi nego ona, nazovi novinarka, i Snežana Čongradi. To je ona koja je rekla da je u Srebrenici bio genocid i koja je rekla za Vojislava Šešelja da je „osuđeni ratni zločinac“, a za takvu presudu ne postoji dokumentacija, što je izmislila.Uvaženi narodni poslanici, ja za sve njih sada, ove novinare, pisce koje sam pročitao i one koji nisam, ipak ću još jednom da kažem šta je DŽon Svinton, bivši šef osoblja u NJujorku, „NJujork Tajmsu“ na zdravici koju je održao ispred NJujork kluba daleke 1953. godine, samo deo citata ću pročitati, citiram: „Posao novinara, analitičara, pisca, tzv. pisaca, šarlatana, ja bi rekao je da uništavaju istinu, da otvoreno lažu, da prodaju vlastitu zemlju i narod da bi zaradili hleb. Mi smo oruđe i sluge bogataša koji su iza kulisa. Naš talenat, naše mogućnosti i naš život vlasništvo su drugih ljudi“.I na kraju, poštovani gospodine Lekiću i saradnici u filmovima, za vas posebno vredi ova zadnja rečenica DŽona Svintona: „Mi smo intelektualne prostitutke“, završen citat.Poštovani građani, ja ću da završim ovaj deo, hajde nazovi patriotskog govora, parafraziraću u stvari Mihajla Jovića, pisca udžbenika istorije za četvrti razred osnovne škole u devetnaestom veku, čiji je udžbenik doživeo 52 izdanja

da ne grabite samo sebi, već da pomažete i druge kao što je to hajduk Veljko radio, da činite dobro kao knez Ivan, da praštate i neprijatelju kao što je knez Mihajlo“,

ljudi koji su učestvovali i njihovim naslednicima i porodicama u ratovima za ovu Srbiju, setim se Laze K. Lazarevića i onoga što smo svi u detinjstvu pročitali: „Sve će to narod pozlatiti“.Svi

i najzad se našao neko ko pokušava, a to je lepo danas i rekao ministar, ko pokušava i ovo je prvi dobar pokušaj da to sveobuhvatno reši. To je ova Vlada, to je ova skupštinska većina.Mnogi

i ono vrlo dobro uvodno izlaganje gospodina ministra, koje je trajalo preko 60, odnosno preko 70 minuta, gde je do detalja obrazložio član po član.Ko je hteo da sluša, čuo i na kraju je čuo da je izjavio da smo otvoreni i da je ova Vlada i sledeća Vlada, da su otvorene za nove predloge za poboljšanje ovog zakonskog akta, ali ovo je početak. Žao mi je što ima ljudi koji kritikuju nešto kad se neko trudi, kad neko radi. Ispada da je u ovoj našoj zemlji nekada važnije ne raditi, bolje ne raditi ništa.Drugi zakon o kome bih i kome bih posvetio određeno vreme, s obzirom da ima dosta naših kolega koji treba da diskutuju iza mene, to je Zakon o igrama na sreću. To je zakon koji definiše na jedan novi način i priređivače igara na sreću, raspodelu dobiti i ono što je najvažnije, sa ovim elektronskim nadzorom poboljšava ono što je vrlo važno i eliminiše siguran sam u velikom delu sivu ekonomiju, pre svega.Ono što je za ponos, a o tome je danas govorila dosta i predsednica Odbora za finansije u našoj Skupštini, je što je Vlada i što je i skupštinski odbor prihvatio sugestiju i amandman onih kojih se u velikom delu tiču sredstava koja se na ovaj način ubiraju u budžet i kroz budžet Republike Srbije, a to su invalidi, kojih ima preko 800.000 izvršili smo i promenili taj član zakona i dopunili kako i u kom procentu, koje određene organizacije treba da se iz toga finansiraju, jer to im je pre svega osnovni izvor finansiranja.Takođe, jednim delom, a to je u procentu od pet procenata finansiraće se i deca za lečenje teško izlečivih bolesti, tj. za lečenje u inostranstvu. Opet napominjem, to je samo jedan delić, jer Ministarstvo je predvidelo i svojim budžetskim fondom i budžetom Republike Srbije veći deo sredstava koji je namenjen za tu svrhu.Ovde bih završio, da ne dužim. U svakom slučaju, u danu za glasanje glasaću sa sva predložena zakonska akta. **Maja

Gospodo poslanici, koliko nas ima ovde u sali, ja sam očekivao od ministra resornog koji je zadužen za ove zakone da nekoliko puta reaguje, minimum, iz razloga što dok su čitani određeni referati poslanika vladajuće većine, govorilo se o vidno određenim stvarima koje su neistinite, od toga da su borci i razna udruženja prezadovoljni ovim Predlogom zakona o pravima boraca vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, gde verovatno, gledajući svoje referate, nisu znali ili nisu želeli da kažu i da se čuje da su upravo predstavnici onih ljudi koji još od oktobra meseca u Pionirskom parku protestvuju, od jutros od ranih jutarnjih sati, oni su svoj mirni protest napravili danas i nastavili ispred ulaza u Narodnu skupštinu tražili da se povuče ovakav nakaradan zakon, jer im faktički ništa od onoga što je bilo najbitnije, za šta su se zalagali, nije ispunjeno. Znači, posle toga, oktobar, novembar, decembar, januar, februar, evo mart će mesec, šest meseci zimskih dana je provedenih u parku, u šatorima, a Vlada Republike Srbije nije imala sluha.Onda sluha.Onda sam se zapitao – zašto ministar nije reagovao i objasnio poslanicima da verovatno nisu pročitali Predlog zakona, jer govoriti u superlativu u ovom delu je zaista bilo nekorektno? Ovo je najmanja reč koja može da se upotrebi. I onda je bilo verovatno i razlog toga što nije uzimao reč i odgovarao tim poslanicima jeste činjenica da koliko je Vladi Republike Srbije ovaj zakon bitan govori i činjenica da ste u zajedničkom načelnom jedinstvenom pretresu danas, pored ovog zakona, koji jeste jedan od najbitnijih možda, stavili još 27, 28, 29 drugih zakona i onda ste Zakon o pravima boraca, da bi građani koji prate prenos znali, stavili zajedno sa Zakonom o igrama na sreću, o raznim konvencijama, o klimatskim uslovima, o oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama sa Rumunijom, itd, itd, sa mnogim drugim zakonima koji apsolutno nemaju nikakve veze sa onim što je danas Srbiji bilo potrebno. I zato ministar nije reagovao, jer bi onda izašla na videlo ova istina.Zašto je država, kao stožer društva, kao stožer sutra jedinstva svoje nacije, naroda, svih onih koji poštuju Ustav i zakone države Srbije, zašto mora da brine o borcima? Kada kažem borcima, tu ujedno mislim i na veterane i na ratne vojne invalide. Ne samo da bi se odužili onim borcima koji su branili svoju državu u prošlosti, već iz razloga da bi imao, na kraju krajeva, ko da nas brani u budućnosti.Ovde se postavlja pitanje moralnog integriteta. Ukoliko ne izađete u susret onima koji su bili spremni da daju svoj život za otadžbinu u najtežem trenutku za zemlju, koji su dali, takođe, svoj život, koji su prolivali krv, koji su vodili najteže bitke u istoriji čovečanstva, jer nijedna zemlja se kao 1999. godine nije suočila, jedna tako mala zemlja, da ratuje sa najvećom svetskom vojnom silom, pritisnuta iznutra terorističkom organizacijom, zatim, regularnom vojskom Albanije i celim NATO paktom.Da li se sećate istinitih priča kako su ih tepih bombama, kasetnim bombama danonoćno gađali? Da li se sećate tih jauka majki onih vojnika i boraca koji su poginuli? Da li su oni zaslužili danas da im se posle svega što su dali ovoj zemlji, posle 20 godina ćutanja, predlažu najminimalnija novčana sredstva?Ja negde razumem da mi živimo u zemlji gde čak imamo i ministra vojnog koji je bio vojno nesposoban u vreme kada smo ratovali, ali to ne znači da ne treba da se odužimo onima koji su bili vojno sposobni i ostali invalidi i krvarili za ovu zemlju.Pre neki dan predsednik države je izjavio, citiram :“Šiptari nikad više neće biti u sistemu Srbije“. Možda oni neće biti u sistemu Srbije, ali Kosovo i Metohija mora i hoće. Kakva je to izjava predsednika države pred nastavak pregovora, gde kaže – oni neće biti u sistemu. Oni ne moraju, ko od njih i traži da budu u sistemu? Mi tražimo poštovanje Ustava i zakona Republike Srbije.Ono što je sramna činjenica, a nadam se da će se gospodin ministar Zoran Đorđević prisetiti, jeste samo jedan od heroja koji danas ovde živi sa nama i koji je spreman ponovo da ratuje za ovu Srbiju.Govori se i radi se, čini mi se, o čoveku koga ste vi primili na jedan razgovor,

koji je bio ranjen kod Suve reke, vrlo teško, ostao bez oka i posle samo 15 dana se vratio na ratište, tada bio u jedinicama MUP, Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, koji je svojim umećem i ono za šta je postao specijalac, gospodin Đorđević to dobro zna ko je i šta je i kako je likvidirao i koliko je likvidirao, likvidirao, koji je u najtežem momentu podigao moral naše vojske svojim ophođenjem i svojom ljubavlju prema hrišćanstvu, pravoslavlju i Srbiji, koji je oženio Srpkinju sa kojom je zasnovao porodicu. Takav čovek od 2000. godine, tačno 20 godina, ima papire za privremeni samo boravak, a od naše države, iako je uredno poštujući zakone Republike Srbije podneo zahtev za državljanstvo, zatim nakon godinu dana podneo urgenciju, do dan danas nikakav pismeni odgovor nije dobio od od institucija i predstavnika institucija države Srbije.Ujedno, treba da znamo da je to čovek koji je ratni invalid druge kategorije 100% i to je čovek koji je prvih 10 godina živeo bez ikakvih sredstava. Da li taj čovek ima zasluge po vama ili nema? Da li ste imali makar moralnu obavezu da takvom čoveku odmah izdate državljanstvo? Šta je trebao još taj čovek da uradi za ovu zemlju? Šta je takav čovek trebao da uradi?Da pogledamo drugi primer, gospodine ministre, pojavi se neki stranac i zaigra za naš neki košarkaški ili fudbalski klub, taj fudbalski ili košarkaški klub, nebitno je, sportski klub pošalje državi molbu, zahtev da se za stranca koji igra u tom klubu izda po hitnom postupku državljanstvo i čovek koji trči za loptom, koji pri tome nema veze sa Srbijom, koji pri tome zarađuje novac, jer naše klubove uglavnom pomaže država, dobije preko noći državljanstvo Republike Srbije.Da li je to po vama problem ili nije? Time se postavlja pitanje kako uopšte tretirate borce?Ono što je drugo interesantno, kada pogledamo, da bi jednostavno narod shvatio da su sve neistine, kada su borci u pitanju, danas ovde govorile,

gde ste stavili ljude koji su žrtvovali svoj život, gde ste stavili ljude koji su branili našu državu, gde stavljate unapred te ljude i pokolenja koja će trebati da brane. Da vidimo kako ste to regulisali…Gospodine Markoviću, ovo nije šala, ja vas molim da ne dobacujete.Ovako ste rešili pitanje boraca – najniža penzija. Hajde da vidimo kako ste rešili za sportiste i šta ste predložili.Vlada Srbije je pre nekoliko godina donela rešenja o dodeli nacionalnih i sportskih priznanja državljanima Srbije u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja. Ove nacionalne penzije, kako se navodi u rešenju, dodeljuju se sportistima koji su osvojili medalje itd. u skladu sa odličjem posle navršene 40. godine života.Prvo, sportistima nakon navršene 40. godine, borcima po zakonu koji ste predložili tek nakon 60, s tim da do 60. nema prava ni na kakva primanja.Zatim,

Najveća penzija u Srbiji koja može da se dobije na osnovu 45 godina radnog staža iznosi oko 100.000 dinara, dok sportisti koji su osvojili bronzu na olimpijskim igrama primaju mesečno najmanje 111.000 dinara a za zlato se taj iznos uvećava do 166.000. Tako je zlato vredno tri prosečne plate, srebro dve i po plate, meni gospodine ministre to ne bi bilo smešno kao vama sada, dok je bronza vredna dve prosečne plate.Pošto plate.Pošto prosečna plata u Srbiji skače, to znači da će naredne godine ovaj borac koji je izgubio nogu, oko, ne može da prehrani porodicu primati između 7.000 i 13.000 dinara, a zaslužni sportista koji, treba naravno odužiti se takvim ljudima, dobiće ni manje ni više nego 30 puta više. Ukoliko kažete da će prosečna plata i da je prosečna plata 60.000 dinara, to znači da se će oni na mesečnom nivou primati 180.000 dinara.Građani Republike Srbije treba da znaju da ste ovim zakonom ponizili borce predloženim rešenjem i trebaju da znaju da, kada rešite da odete da branite državu i da date život, ako kojim slučajem ostanete živi, možete dobiti između 7.000 i 13.000 dinara, a ukoliko ste dobar sportista i osvojite jednu medalju, bez obzira koliko ste imali nastupa u reprezentaciji, bez obzira da posle i prestanete i ne želite da igrate za reprezentaciju, primaćete sredstava od više hiljada evra.Pošto je bilo nekih dobacivanja od kolega, da neko ne pomisli da ja improvizujem, ja ću vam pročitati kako to izgleda kada je u pitanju član 86. i član 86. Prvo na šta mora da se stavi tačka jeste da za borce treba da bude nacionalno, a ne socijalna pomoć. Znači, vi ovamo dajete nacionalne penzije, a borce stavljate u socijalnu kategoriju.Kada pogledamo član 86, da bi ispunio uslove, nakon navršene 60. godine, ako doživi 60 godina, on praktično mora biti beskućnik, da mu niko u porodici ništa ne radi da bi dobio određena sredstva.Član 86. kaže, prvo i osnovno, pravo na borački dodatak samo ukoliko je stariji od 60 godina života i ukoliko on ili član njegove uže porodice, koji žive u zajedničkom domaćinstvu, nije u radnom odnosu, nije korisnik penzije, ne obavlja poslove po osnovu ugovora van radnog odnosa, ne obavlja samostalnu delatnost, nije preduzetnik, nije član privrednog društva, nije obveznik doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, ne ostvaruje pravo na vlasništvo ili plodove uživanja na poljoprivrednom zemljištu površine više od pet hektara, nije korisnik prava na mesečna primanja po ovom zakonu, ne ostvaruje materijalnu podršku putem novčane socijalne pomoći i drugih prava po propisima iz oblasti socijalne zaštite i, po osnovu svojstva boraca za isti period učešća u ratu, odnosno oružanim akcijama preduzetim za vreme mira, ne ostvaruje mesečna novčana primanja od strane druge države.Znači,

borački dodatak iz člana 86. priznaje se u odgovarajućem mesečnom iznosu, i to borcu prve kategorije u iznosu od 100%, borcu druge kategorije u iznosu od 80% i borcu treće kategorije u iznosu od 60% od osnovice. osnovice. Kažete najmanje penzije, i to izgleda ovako: borac prve kategorije, koji je sve izgubio, imaće mesečnu naknadu od čitavih 13.221 dinar, 13.221 dinar, ukoliko ispunjava sve uslove beskućnika; borac druge kategorije u ovom trenutku će moći da računa na sredstva u neverovatnih 10.577 dinara, to je novac sa kojim u Srbiji može lepo da se živi; borac treće kategorije 7.933 Znači, lepo jednom odete do nekog većeg marketa i lepo sa tim novcem potrošite i kažete - to je to. Ovo je ukoliko uzmemo da je prosečna penzija 24.200 dinara, nešto preko.Sve ste omanuli, namerno, i trebalo je u najmanju ruku dati prosečnu penziju ovakvim licima i, naravno, ono za šta su se borili, koliko je moguće u ovom trenutku, dozvoliti im i vratiti im deo poštovanja koji su, nećemo trošiti reči, zaslužili.Koliko je u međuvremenu za ovih 20 godina tih boraca, invalida preminulo? Nažalost, kada mogu da kažem, koliko ste uštedeli na onim ljudima koji nisu dočekali penziju.

takva je tema. Niko ovde nije rekao da je presrećan ili prezadovoljan kako je to pokušao da iskarikira prethodni govornik, ali je istina u tome da se država Srbija danas daleko odgovornije i daleko dostojanstvenije odnosi prema borcima, boračkim organizacijama, palim borcima, invalidima rata i ostalim kategorijama o kojima danas raspravljamo.Uostalom, da je istina ono što ja sada govorim to potvrđuje i ovlašćeni predstavnik stranke čiji je prethodni govornik malopre govorio ovde. Dakle, ovlašćeni predstavnik stranke čiji je prethodni govornik malopre govorio je rekao da smo dugo čekali na ovaj zakon, a da su ovim zakonom čak neke stvari urađene i više od očekivanja – citiram. Zatim, da je ovo prvi zakon u kome se borci pojavljuju i kojima su praktično data neka prava, to je rekao ovlašćeni predstavnik njegove stranke. Idemo dalje. Bolje da je slušao i bolje da je bio tu nego što je vreme provodio u kafićima, ali to je sada druga stvar.Idemo dalje. Kada je reč o zdravstvenoj zaštiti i tu imamo pohvalu kako smo to regulisali ovim Predlogom zakona, a ta pohvala stiže od ovlašćenog predstavnika njegove stranke. Kada je reč o ostalim kategorijama, ovde se kaže ovde se kaže i da je dobro što se u članu 96. i 94. što je pomenuto pravo bora na stan. Dakle, i ovde imamo pohvalu od ovlašćenog predstavnika predstavnika njegove stranke. Pa, imamo još nekih pohvala, a u pitanju je deo koji se odnosi na boračke spomenice koje se uvode ovim Predlogom zakona.Idemo dalje. Ovde se pohvalno izražava o pravu na legitimaciju koja se uvodi ovim Predlogom zakona. Imamo i deo gde se tretira postraumatski sindrom, takođe se ovlašćeni predstavnik njegove stranke pohvalno izražava kada je reč o svim ovim kategorijama. Dakle, neko je ovde trebao da provede vreme tako što će slušati šta njegov ovlašćeni predstavnik stranke govori, da sedi po kafićima ili šta je već radio.Dame i gospodo narodni poslanici, danas raspravljamo, zaista, o velikom broju važnih predloga zakona, sporazuma, ugovora ali svakako da je najveću pažnju javnosti, upravo izazvao ovaj Predlog zakona o o kome raspravljamo, a u pitanju je Predlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica. Mi smo čuli jutros, moram da kažem u iscrpnom izlaganja gospodina ministra, zbog čega je važno da usvojimo Predlog zakona. Kakvi će efekti biti ovog zakona, koje probleme ovaj zakon treba da reši i konačno koji će se ciljevi ovim zakonom postići.Ono što je važno istaći, iako je to nekoliko govornika već istaklo, to je da se po prvi put jedinstveno za teritoriju Republike Srbije uređuje čitava oblast boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata, pogotovo ako znamo da je dosadašnju zaštitu boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata, kao i članova njihovih porodica uređivalo nekoliko različitih zakona i podzakonskih akata. Dakle, čak propisa različitih nivoa vlasti. Tu imamo ranije savezne propise, pa imamo republičke propise, pa imamo propise nekadašnjih autonomnih pokrajina Vojvodina i Kosovo i Metohija i imamo propise lokalne samouprave.Kao što rekoh ovaj zakon će uticati na borce, vojne invalide, civilne invalide rata, članove porodica boraca vojnih invalida, civilnih žrtava rata i civilnih invalida rata, jer će oni moći potpuno da regulišu sva prava predviđena ovim zakonom.Posebno bih istakao kategoriju korisnika koja do sada nije postojala, a to su borci koji su učestvovali u ratovima 90-ih godina i u ratu 1999. godine i nova prava koji se propisuju ovim zakonom. Pravo na borački dodatak o kome smo i malopre govorili, pravo na poseban penzijski staž, pravo na legitimaciju borca, pravo na boračko spomenicu, pravo borca na uniformu. Sva ona prava o kojima se pozitivno izrazio ovlašćeni predstavnik stranke prethodnog govornika, koji je ovde malopre pokušavao da ospori ovo.Pored ovih prava, propisuju se i druga prava, pravo na rešavanje stambenih potreba, pravo na legitimaciju, osim, boraca i vojni invalidi, civilni invalidi rata, roditelj, supružnik i dete palog borca, vojnika umrlog ili poginulog u vojsci, u vojsci, palog borca, civilne žrtve rata, umrlog vojnog invalida i umrlog civilnog invalida rata.Zatim, pravo na invalidski dodatak ratnog vojnog invalida koji je navršio 65 godina života, pravo na porodično invalidninu članova porodice umrlog civilnog invalida rata prve grupe, koji je koristio dodatak za negu i pomoć.Pored svih ovih prava povećavaju se iznosi dosadašnjih prava i to lična invalidnina, porodična invalidnina, pravo na invalidski dodatak nezaposlenih ratnih vojnih invalida, pravo na besplatnu i povlašćenu vožnju.Takođe, vožnju.Takođe, neka prava, osim pomenutih, se menjaju u odnosu na postojeće propise, borački dodatak, naknada za vreme nezaposlenosti za ratne vojne invalide, banjsko i klimatsko lečenje, pravo na putničko motorno vozilo, dodatak za negu i pomoć i mnoga druga prava da ne čitam baš sve ono što je predviđeno ovim predlogom zakona.Dakle, predsedavajući, sve ovo govori da je predlagač zakona imao u vidu važnost da se zakonom obuhvate sve kategorije korisnika, da se iskaže poštovanje i oda priznanje borcima, palim borcima, invalidima rata i ostalim kategorijama koje tretira ovaj zakon ili da kažem koje su obuhvaćene ovim zakonom, jer su oni podneli najveću žrtvu i Srbija je dužna da to poštuje i ceni.Poruka koju šaljemo usvajanjem ovog zakona je da visoko cenimo iskazani patriotizam, spremnost da se brani zemlja i državni suverenitet, kao i to da će država znati da brine i nagradi ljude koji su spremni da se odazovu na poziv otadžbine i da brane otadžbinu.Iz svih ovih razloga želim da pozovem da usvojimo predlog zakona. Zahvaljujem. Hvala, gospodine Markoviću.Troje poslanika se javilo za repliku.Može da dobije jedan, meni je logično da to bude general Božidar Delić.Izvolite, generale Deliću. Delić** Sve što sam govorio kao ovlašćeni predstavnik apsolutno ništa tu nije sporno. Ja sam rekao da i dosadašnji Zakon o pravima boraca, ratnih invalida i porodica poginulih boraca je u delu koji se odnose na ratne invalide i na porodice poginulih boraca bio relativno dobar i imao je samo nekoliko problema koje je trebalo rešiti.Ovim zakonom su ti problemi rešeni na jedan apsolutno kvalitetan način tako da kada je u pitanju ovaj zakon i taj deo koji se odnosi na ratne invalide i na porodice poginulih boraca, tu mi nemamo nikakvu primedbu i mi bi glasali za taj tačno je i to da se prava boraca praktično prvi put pojavljuju u ovome zakonu i da u svim nacrtima koji su bili pre ovoga, oni su bili u znatno manjoj meri. Međutim, ako govorimo o nacionalnom priznanju, ono što je nedopustivo je da se uzima najniža, zakonski najniža penzija i da se to uzima kao osnov i to posle napunjenih 60 godina uz vrlo restriktivne uslove koji, kada ovako razmišljam, možda će zadovoljiti nekoliko stotina ili baš da ne preteram, nekoliko hiljada boraca.Ovde

se govori o nacionalnom priznanju, i ovo sad što je govorio Miljan, o nacionalnom priznanju za sportiste, koji su inače u svojoj karijeri, jedan broj njih, zaradili ogroman novac, onda se stvarno može govoriti o tome da borci nisu ispoštovani onako kako je trebalo i da je država Srbija sigurno morala da nađe određena sredstva, znatno viša, i da to ne bude ovako baš ponižavajuće.Ako ste čitali zakon, vi ste onda pročitali i podatak da za sprovođenje ovog zakona treba dodatnih dve milijarde 620 hiljada a ako ste nekada čitali onaj zakon koji sam ja predložio pre tri godine, tamo je trebalo šest i po milijardi dinara. Verovatno da je taj zakon ili da su elementi tog zakona ušli ovaj zakonski predlog, koji je u svim ostalim elementima apsolutno za nas prihvatljiv, ne bi došli u situaciju da ipak taj iznos bude manji manji od socijalne pomoći i da borci razmišljaju da li je bolje da imaju socijalnu pomoć ili da imaju Hvala.)Ali ono posebno, još samo jednu rečenicu, to je tih 60 godina. Znači, treba živeti bez ičega do 60. godine i onda

Hvala.Kolega Marković malopre je govorio suprotno odredbi člana 107. Poslovnika i nekako vas je kratko držala demokratija.Govorite o zakonu gde se uređuju prava boraca, a na dnevni red ste pored ovog zakona stavili, zamislite, igre na sreću i još 27 nekih sporazuma itd. Dakle, čim su vam ovi EU činovnici okrenuli leđa, vi se vratili na staro.Ali, gospodin Božidar Delić je objasnio sve vezano za stavove naše, i u prethodnom javljanju i sada, vezano za ovaj zakon i za prava boraca. Uostalom, on je svakodnevno sa svojim saborcima, jer mnogi od njih koji sada tamo štrajkuju već danima u parku su njegovi njegovi saborci.Vrlo je interesantno da se ovde govori, ovi poslanici iz vlasti, na njih mislim, da hvale toliko ovaj Predlog zakona. Što su onda borci ispred Skupštine? Što protestuju? Ne vidim da čekaju da izađu ovi iz vlasti da im aplaudiraju.Još nešto, tri puta je kolega u toku svoje rasprave pomenuo da naš kolega nije sedeo ovde, već da umesto da sedi u Skupštini šeta po kafićima. To je nedopustivo.Sad ja moram njemu da odgovorim i da kažem, da čuje javnost i da čuju borci koji nas slušaju, koji sad štrajkuju ispred i protestuju protiv vlasti ispred Narodne skupštine, da iz vlasti, iz kompletne koalicije, u ovom momentu sedi 26 narodnih poslanika. Evo, javljeno mi je malopre da su svi skoro mrtvi pijani, polupijani po kafićima u okolini Skupštine. Zaista nedopustivo. Koleginice Radeta, da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje?

redu.Predsedavajući, ja samo želim da se zahvalim na korektnosti uvaženom generalu Deliću i na tome što ste rekli da se pitanje boraca prvi put, praktično, rešava upravo ovim Predlogom zakona, i to na sistematski način.Važno način.Važno je reći da su predstavnici raznih boračkih udruženja, invalidskih udruženja podržali ovaj zakon i kako oni sami kažu da je ovo značajno povećanje za njih. A vama svakako hvala što ste ocenili da je ovo i više od očekivanog, i tu se potpuno slažemo. Ja verujem da ćete i vi podržati ovaj Predlog zakona. Zahvaljujem. Hvala, kolega Markoviću.Generale Deliću, izvolite. Želite repliku? Izvolite. **Božidar Delić** Gospodo, prvo trebate shvatiti da smo mi normalni ljudi i da nikad nećemo reći za nešto što je dobro da to nije dobro.Znači, dobro.Znači, dosta toga što smo mi tražili je dato ovim zakonom. Mi smo tražili uniformu, u jednom članu se pominje da će ministar propisati kako izgleda ta uniforma. Ja znam da će verovatno u tom pravilniku biti o tome da će je borci nabavljati svojim sredstvima. Ni to nije sporno.Gospodin Erić i ja smo razgovarali davno jednom prilikom o tome koliko je važna ta spomenica i gledao sam kakav je taj predlog i tu se apsolutno slažemo, to je u redu. Većina stvari o kojima smo nekad govorili na neki način je ušla u ovaj zakon,

boraca na osnovu toga dobiti status ratnog invalida i moći će da nastave kakav-takav život dalje. Nismo mi Amerikanci pa da posle borbenih dejstava 65% oboli od posttraumatskog sindroma. Na kraju krajeva, mi smo branili svoju zemlju, a oni napadaju na tuđe zemlje.Ali, ono što je ključno da kažem, nekome je ovaj borački dodatak važan. LJudima koji nemaju druga sredstva da prežive. Jer videli ste kakvi su ti restriktivni uslovi nametnuti, i 60 godina. To 60 godina nije trebalo da postoji. To je trebalo, recimo, da se odmah odmah po zahtevu ljudi koji ispunjavaju te uslove da se da i to ne bi bila neka mnogo velika sredstva, verovatno ne bi prevazišli ono što sam ja predvideo u onom zakonu od pre tri godine. Nama je cilj da se na taj način iskaže poštovanje prema borcima, da ne moraju borci da na nivou svojih opština traže socijalnu pomoć, a imamo ih ovde u parku koji koji žive od socijalne pomoći. Nedopustivo je, ako je to nacionalno priznanje, da imamo ljude koji žive od socijalne pomoći. **Vladimir

želim na početku da pre svega kažem posebnu činjenicu da smo konačno dočekali da je Predlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica došao u skupštinsku proceduru, da ovaj Predlog zakona ima niz pozitivnih stvari, da se njim na jedan jedinstven, sistematski i sveobuhvatan način reguliše boračko-invalidska oblast, da ovaj zakon ne predviđa ukidanje nijednog prava koje je do sada stečeno i da se ovim Predlogom zakona uvodi niz novih prava, o čemu smo već čuli u današnjoj raspravi, i pravo na legitimaciju, pravo na boračku spomenicu, pravo na uniformu, zatim regulisanje pitanja posttraumatskog stresa, jedan aktivan pristup rešavanju stambenih pitanja boračke populacije.Međutim, na moju žalost, ovim predlogom zakona nije obuhvaćena jedna kategorija boraca, radi se o preko 50.000 pripadnika Vojske Republike Srpske Krajine, koji nisu priznati od 27. aprila 1992. godine, pa sve do reintegracije istočne Slavonije, Baranje, zapadnog Srema, u državni okvir Hrvatske.Govorio sam o tome u Skupštini Srbije osam ili devet puta u prethodnom periodu. Imao sam mnogo razgovora sa krajiškim borcima i moram da prenesem njihovo nezadovoljstvo i ogorčenje što u ovom predlogu zakona, pored sedam kategorija boraca, nisu i oni uvršteni kao osma kategorija.Radi se o pripadnicima Vojske Republike Srpske Krajine koji su se časno i ponosno borili za svoj narod, koji su bili časni borci, koji su branili svoj narod i branili se za slobodu. Duboko su uvereni da nisu vodili nikakav privatni rat, nego da su to radili iz nacionalnih pobuda i borili se, pre svega, protiv protiv ustaškog režima Franje Tuđmana čiji je cilj bio stvaranja etički čiste Hrvatske države, na načelima ustaškog pokreta i nezavisne države Hrvatske.Krajiški Hrvatske.Krajiški borci nisu krivi što su Krajišnici doživeli katastrofu 1995. godine u zločinačkim akcijama „Bljesak“ i „Oluja“. Za to krivicu snose pre svega zapadni centri moći i njihova politika dvostrukih standarda s jedne strane, ali moram da kažem i nedovoljna briga i nedovoljno odgovoran odnos tadašnje vlasti u Srbiji. Navešću nekoliko razloga zbog kojih smatram da bi krajiški borci morali da budu priznati ovim zakonom.Prvo, dobro je poznato da su svim krajiškim oficirima i podoficirima priznat ratni staž za čitavo vreme rata u dvostrukom trajanju i sada se postavlja pitanje – s kim su ti krajiški oficiri i podoficiri komandovali, kad je njima priznat ratni staž čitavo vreme rata, a njihovim borcima samo do 27. aprila 1992. godine, dakle na dan stvaranja Savezne Republike Jugoslavije. ratni staž je priznat za čitavo vreme rata i civilnim licima koji su služili Jugoslovenskoj narodnoj armiji.Drugi razlog, poznato je da je Hrvatska svojim zakonom o pravima hrvatskih veterana i kako oni kažu branitelja, krajem 2018. godine,

iz zapadne Hercegovine, središnje Bosne i drugih delova BiH i u potpunosti izjednačila sa pravima pripadnika hrvatske vojske i pri tom nije nikoga pitala da li to treba da učini ili ne treba.Treće,

da pripadnici oružanih snaga nezavisne države Hrvatske, dakle ustaše i domobrani, budu priznati odnosno da im se prizna njihovo učešće u oružanim snaga NDH od 17. aprila 1941. godine do 15. maja 1945. godine u dvostrukom trajanju. Dakle, ustaše i domobrani su 1993. godine pomenutim izmenama Zakona o penzionom i invalidskom osiguranju, u potpunosti priznati. Dobili su penzije za ono što su činili. Šta su činili? Izvršili su brutalan nezapamćen genocid nad srpskim narodom, nad Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata.Prema rata.Prema podacima koje je izneo „Jutarnji list“ iz 2013. godine, tada je oko 13.000 preživelih ustaša i domobrana i članova njihovih porodica primalo penzije a Hrvatske je te godine i narednih godina u svom budžetu izdvojila blizu 50 miliona evra.Dakle, Hrvatska svake godine izdvaja blizu 50 miliona evra da isplaćuje penzije ustašama i domobranima, a pošto postoji mogućnost nakon njihove smrti da tu penziju naslede njihove supruge.Takođe, supruge.Takođe, priznato ustašama i domobranima je priznat kao dvostruke ratni staž, znači, period koji su proveli u zarobljeništvu posle 16. maja 1945. godine. Takođe, treba znati da bi ostvarili ova prava ustaše i domobrani nisu morali da imaju bilo kakve pisane dokaze. Znači, mogli su ili da donesu fotografiju gde su se slikali u svojim jedinicama ili prilikom klanje i ubijanja Srba ili što je bilo omogućeno da dva udruženja, to su Društvo hrvatskih veterana hrvatski domobran i Društvo bivših vojnika regularne hrvatske vojske, su mogli, odnosno mogu da izdaju uverenja ili potvrde o učešću preživelih ustaša i domobrana u oružanim snagama NDH. Na osnovu tih potvrda i uverenja ta dva udruženja i potvrda i uverenja Hrvatskog državnog arhiva, hrvatski penzioni fond, odnosno zavod je donosio rešenja da oni mogu da ostvare penzije.Četvrta penzije.Četvrta stvar, odnosno četvrti argument u prilog mojoj tezi zašto smatram da bi svi krajiški borcima trebalo priznati ratni staž za čitavo vreme rata u dvostrukom trajanju. Takođe je poznato da je Nemačka svega šest godina posle završetka Drugog svetskog rata, dakle, 1951. godine svojim zakonom omogućila da svi bivši pripadnici nemačkog Vermarhta, nemačke vojske i bivši nacisti, za koje nije utvrđeno da su učinili ratne zločine, da su stekli pravo na penzije. Prema podacima iz februara prošle godine, van Nemačke ima dve kojima Nemačka iz svog budžeta isplaćuje penzije jer su se borili u nemačkom Vermahtu u SS jedinicama, na istočnom frontu, na Balkanu i širom sveta. Od tih preko dve hiljade osoba koje primaju penzije iz nemačkog budžeta imamo i dan danas 71 lice iz Hrvatske. Te su penzije u rasponu od od 500 do 1300 evra.Dakle, Nemačka se nije libila, Nemačka koja je poražena, koja je izazvala Drugi svetski rat, čiji je režim uradio nezapamćeni Holokaust i genocid, svega šest godina posle završetka Drugog svetskog rata donela zakon kojim je svojim pripadnicima omogućila da primaju penzije do današnjeg dana.

koji ću sada da pročitam.Smatram da bi u članu 5. koji reguliše kategorije boraca stav 1. posle tačke 5. treba da se doda tačka 5a. koja bi glasila, dakle, kao borac se priznaje pripadnik srpske vojske Krajine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Krajine u zonama pod zaštitom Ujedinjenih nacija koji je učestvovao u oružanim akcijama posle 27. aprila 1992. godine do 12. novembra 1997. godine na području pod zaštitom mirovnih snaga Ujedinjenih nacija, na osnovu Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija br. 743 od 27. februara 1992. godine, Vensov plan i Zakona o važenju pravnog sistema

od 20. marta 1992. godine, u tadašnjoj Skupštini SFRJ o važenju pravnog sistema SFRJ na krajiško područje je bio jedan od uslova da je Skupština Republike Srpske Krajine donela odluku o prihvatanju Vensovog plana.Mislim plana.Mislim da bi sa ovim amandmanom mi ispravili ovu višedecenijsku nepravdu i poslali poruku krajiškim borcima i krajišnicima da su oni priznati zajedno sa svim ostalim kategorijama boraca koji se navode u zakonu.Druga

Kaže se, borac prve kategorije je borac sa angažovanjem preko 200 dana ovog zakona, a borac iz člana 5. tačka 7. misli se na agresiju

kategorija je borac sa angažovanjem od 46 do 200 dana. I treća kategorija je borac sa angažovanjem do 45 dana.Moje dana.Moje mišljenje je da bi trebalo da se razmisli o ovoj kategorizaciji i da je ona na određeni način diskriminatorska i nepravedna. Zbog čega?To

Krajini.Takođe, imamo još jednu kategoriju boraca. Naime u leto, jesen 1991. godine, mobilisan je veliki broj građana Srbije, koji su se borili na području tadašnje Socijalističke republike Hrvatske protiv ustaškog režima Franje Tuđmana, i najveći broj tih boraca bio je angažovan u vremenskom periodu

Znači, oni ne mogu biti borci prve kategorije.Mislim da je to dvostruka diskriminacija u ovoj kategorizaciji.Moj je predlog da imamo dve kategorije, znači, prva kategorija su borci koji su bili angažovani najmanje 60 dana i više, time ćemo izjednačiti i borce iz perioda Republike Srpske Krajine i time ćemo izjednačiti i borce koji su bili mobilisani u leto, jesen 1991. godine u Srbiji,

koji su bili angažovani manje od 60 dana.Treća stvar o kojoj želim da govorim, posebno poglavlje je posvećeno u ovom Predlogu zakona, o dokazivanju statusa borca invalida. To obuhvata članove od 141. do 154. Kaže se u ovim članovima, da se dokaznim sredstvima smatraju samo dokumenti posebno vojni, policijski i pravosudni, i medicinska dokumentacija.Dakle, traži se originalni pismeni dokazi iz vremena učešća u ratu. Za porodice palih boraca, traže se pismeni dokazi iz perioda kada je lice poginulo, umrlo ili nestalo. Za invalide, traže se pismeni dokazi iz vremena kada je lice zadobilo ranu, ozledu ili je doživelo neku bolest.Ja sada želim da kažem kakva je bila realnost u Krajini. Treba znati da je dobar deo komandi dao nalog da se unište dokazi vezano za formacije, brojnost, imena i prezimena boraca, da ne bi ti dokazi i ta dokumentacija pala u ruke neprijatelju.Takođe, treba imati u vidu činjenicu da je prilikom zločinačkih, hrvatskih, vojnih akcija, dakle od onih iz 1991. godine u Zapadnoj Slavoniji, „Orkan“, „Papuk 91“, „Otkos“, zatim "Miljevački plato", "Maslenica", "Medački džep", pa do "Bljeska" i "Oluje", da su krajiški borci ostavili dokumentaciju u svojim kućama ili su bili prinuđeni da tu dokumentaciju bace, uključujući vojne knjižice ili su prosto tokom tih borbi nestale.Dobar deo krajiških boraca nema tu dokumentaciju. Sada kada bi se čak i desilo da se ovim zakonom priznaju krajiški borci, za čitavo vreme rata u dvostrukom trajanju, pojavio bi se taj problem dokaznih sredstava.U tom smislu mislim da bi bilo dobro da se jednim članom ovog poglavlja od 141. do 154. posvećeno dokaznim sredstvima da se kaže da je jedan od dokaznih sredstava mogu da budu i dva kvalifikovana svedoka.U

kako je Hrvatska omogućila penzije preživelim ustašama i domobranima, jer su čak dva pomenuta udruženja izdavala uverenje i potvrde

fonda.Četvrta stvar o kojoj želim da govorim rekao sam i to ponovo želim da istaknem, da je veoma pozitivno da ovim Predlogom zakona na jedan celovit i sistematski i veoma dobar način, regulisano pitanje invalida i pitanje porodica palih boraca.Ima jedna mala kategorija civilnih žrtava rata o kojima ću govoriti nešto malo kasnije, međutim šta ima u praksi. Pošto sam dosta na terenu razgovaram sa dosta ljudi imao jednu da jedan, to nije veliki broj, jedan mali broj krajiških boraca koji su ranjeni na ratištima i porodica palih boraca nisu ostvarili pravo na ličnu i porodičnu invalidninu.Zašto nisu? Propustili su zakonske rokove. LJudi su bili rasejani, živeli su u raznim mestima. Mnogi o tome nisu tada razmišljali.Moj apel i molba jeste da li možemo, znači i ministru Đorđeviću i vama gospodine Neriću, da imamo jedan stav, jedan od članova ovog Predloga zakona, da se otvori rok, šest meseci do 12 meseci, da svi oni koji nisu svi oni krajiški borci, i svi drugi borci, koji nisu ostvarili pravo na ličnu i porodičnu invalidninu, da im se omogući da mogu podneti zahtev.To ne znači automatski da će oni ostvariti pravo na ličnu porodičnu invalidninu, ali o tome će odlučiti nadležna lekarska komisija, da im se to pravo omogući da ne ostanu diskriminisani i da se kaže, vi više nemate pravo da to ostvarite do kraja života.Peta stvar o kojoj želim da govorim jeste pitanje finansiranja odbrane optuženih lica za ratne zločine.Želim da podsetim koleginice i kolege narodne poslanike i javnost da je Hrvatska svojim Zakonom o pravima hrvatskih veterana koji je usvojen krajem 2017. godine, jednim članom obezbedila da se iz budžeta finansira odbrana svih pripadnika hrvatske vojske i hrvatskog veća odbrane koji su optuženi za ratne zločine.Želim

za finansiranje odbrane optuženih pripadnika tzv. Armije BiH za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Deo tih sredstava ide za plaćanje advokata, a deo sredstava ide za udruženja koja se bave pružanje besplatne pravne pomoći.Dakle, svi smo svesni činjenice da se većina boraca nalazi u teškoj socijalnoj ekonomskoj situaciji i da nisu u stanju da sami finansiraju svoje odbrane.S druge strane, takođe znamo da tužilaštvo Hrvatske, da tužilaštvo BiH, nisu nezavisna i ne pristrasna tužilaštva, da su to etnički motivisana tužilaštva koja pokreću istrage, koja podižu optužnice protiv Srba bez protiv Srba bez ikakvih dokaza samo da bi opravdali lažnu, besmislenu i apsurdnu tezu da su Srbija, i srpski narodi izvršili tobože agresiju na Hrvatsku i na BiH.Dakle, upravo im treba što više istraga, što više optužnica, što više presuda da bi jednog dana rekli 2030, 2040. i 2050. godine, pa šta hoćete vi Srbi? Pogledajte, protiv vas je hiljade presuda, vi ste zaista zločinački narod. Dakle, ovo je veoma važna stvar. Vidimo kako Zagreb i Sarajevo izdvajaju ogromna sredstva da finansiraju odbrane svojih Moramo da razmislimo da li ovim zakonom ili neki drugi način da pomognemo našim ljudima i krajiškim borcima i svim drugim borcima u finansiranju odbrane, pogotovo kad znamo ovu činjenicu, ponavljam, da su to etnički motivisana pravosuđa, etnički motivisana suđenja i da je cilj ne utvrđivanje istine, ne zadovoljenje pravde, nego verifikacija ove lažne i besmislene teze o srpskoj agresiji.Još bih na kraju pomenuo nekoliko činjenica.Pored ovoga prvog amandmana o kome sam govorio da se svim pripadnicima Vojske Republike Srpske Krajine prizna ratni staž za čitavo vreme rata o dvostrukom trajanju, podneo je još tri amandmana.Drugi

Krajišnika, koji ovim predlogom zakona nisu obuhvaćeni.O čemu se radi? Naime, uredbom bivše Savezne države 12 civilnih invalida rata iz Krajine, znači, koji su stradali za vreme zločinačke akcije „Oluja“ su od 2000. godine do 2012. godine primali ličnu invalidninu.Ta odredba je ukinuta 2013. godine, ostalih preko 1.000 civilnih invalida rata je nastavilo po republičkom propisu da prima ličnu invalidninu, ali ovih 12 civilnih

iz Vrhovina, koja je rođena 1973. godine, dakle, za vreme zločinačke akcije „Oluje“ imala je 22 godine. Znači, ona je stradala u Plitvičkom LJeskovcu, ranjena je u nogu i kuk i ona je invalid četvrte kategorije, 24 časa je putovala tako ranjena do Banjaluke kada je bila pružena medicinska pomoć.Imamo čak među ovih 12 krajiških civilnih invalida rata i invalida prve kategorije, dakle, svi su invalidi od prve do četvrte kategorije. Znači, zamolio bih ministra Đorđevića i državnog sekretara Nerića da vidimo danas, sutra, kako da to pitanje rešimo da se i ovih 12 civilnih žrtava rata iz Krajine obuhvati da ne budu diskriminisani, evo, već to traje punih sedam, amandman se odnosi na krajišnike koji su primali ličnu i porodičnu invalidninu,

omogući da ponovo podnesu zahtev i da ostvare pravo na ličnu i porodičnu invalidninu. Znači, nije fer i nije pravedno samo iz razloga što su otišli u Australiju ili su se vratili u Hrvatsku ili neku evropsku zemlju, ili Ameriku, da im se ukine pravo na ličnu i porodičnu invalidninu.Četvrti amandman se tiče jedne kategorije lica o kojima ću govoriti više kada bude rasprava u pojedinostima, a tiče se vanbračne zajednice.Dakle, na kraju da rezimiram, pozdravljam ovaj veliki napor Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, da pripremi ovako sveobuhvatan

ovih pet, šest stvari, o kojima sam vam govorio, a vezana su za krajišnike, za krajiške borce, za krajišku polaciju, da se dopune i korporiraju ovaj Predlog zakona mislim da bi na taj način Srbija poslala jednu snažnu poruku da je u potpunosti priznala krajiške borce, njihovu pravednu borbu za slobodu protiv ustaškog režima Franje Tuđmana. Hvala. Hvala, gospodine Linta.Nemamo više prijavljenih za reč u skladu sa članom 98.Da

Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, na kraju ove sednice moram da kažem da patriotizam i rodoljublje su jedne od najviših vrednosti koje baštini SNS, za razliku

mi se ponosimo tim borcima i kao što je Aleksandar Vučić rekao, ti borci su najbolji deo Srbije.Trebalo je da se čeka 27 godina da bi se jedan zakon ovakav kakav je Predlog zakona o borcima, vojnim invalidima, civilnim invalidima i žrtvama našao na dnevnom redu i mi o njemu raspravljali.Na kraju moram da dodam da žuto tajkunsko preduzeće učinilo je sve ne samo ne poštujući i stideći se oni koji su branili našu otadžbinu, već je učinilo sve da postavi granicu između Srba i Srba na Jarinju. između Srba i Srba na Jarinju. To nije uradio Aleksandar Vučić, to su uradili oni. Oni su takođe i najvažnije pitanje, kosovsko pitanje izmestili UN u EU,

prave vrednosti odgovornosti i nadam se da 26. aprila na izborima neće imati dilemu. Srbija koja pobeđuje je Srbija koju predvodi Aleksandar Vučić.Zahvaljujem. Hvala, gospođo Jevtović Vukojičić.Dame i gospodo narodni poslanici, želim da zaključim zajednički načelni jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 4, od 10. do 28. i od 30. do 35 dnevnog reda.Zahvaljujem se svim narodnim poslanicima na učešću u radu i naravno ministrima Siniši Malom i Zoranu Đorđeviću, takođe, gospodinu Neriću i gospođi Savičić.Hvala.Nastavljamo sa radom sutra u 10.00